Idemo na sljedeću točku dnevnog reda - Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravnim pristojbama u području prava intelektualnog vlasništva, hitni postupka, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 271 Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta primili ste u pretince. Hitni postupak primjenjuje se u skladu s člankom 161. Poslovnika. Sukladno članku 159. Poslovnika hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave sukladno članku 164. Poslovnika. Raspravu su proveli odbori: Odbor za zakonodavstvo, Odbor za gospodarstvo i Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Izvolite. Miljenko Pavlaković, državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva i poduzetništva. Dame i gospodo saborski zastupnici. Evo kratko vezano za Izmjene i dopune Zakona o upravnim pristojbama na području prava intelektualnog vlasništva. Upravo ovim izmjenama koje su nužne predlažemo radi mogućnosti primjene novih instituta predviđenih Izmjenama i dopunama Zakona o žigu te također Izmjenama i dopunama Zakona o industrijskom dizajnu koji se odnosi na usklađenje s praksom Europske unije. U biti u ovim izmjenama i dopunama prvi dio se sastoji od određenih korekcija koje su se uvidjele u tijeku primjene aktualnog zakona, koje se ovom se ovom izmjenom i dopunom ispravljaju. A ono najbitnije, druga grupa izmjena, predviđa se mogućnost uvođenja novih tarifnih brojeva radi uvođenja plaćanja upravnih pristojba za nove institucije koje se uvode predloženim izmjenama zakona, što sam i ranije rekao, o žigu i o industrijskom dizajnu. Konkretno, radi se isključivo o usklađenju s propisima Europske unije. Hvala vam lijepa. Hvala lijepo. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Nema izgleda nitko potrebu. Hvala lijepo. Otvaram raspravu. Krećemo sa raspravama u ime klubova zastupnika. Prvi je na redu Damir Sesvečan, zastupnik u ime kluba HDZ-a. Poštovana potpredsjednice Hrvatskoga sabora, državni tajniče. Pa evo, pred nama je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravnim pristojbama u području prava intelektualnog vlasništva čije donošenje zapravo proizlazi iz posljedica i niza zakona iz oblasti intelektualnog vlasništva koje ćemo na ovoj sjednici Sabora raspraviti i donijeti, a to su prije svega Zakon o žigu, Zakon o industrijskom dizajnu, Zakon o patentu i Zakon o zaštiti topografija poluvodičkih proizvoda. I odmah na početku rasprave reći ću kako će Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice donošenje ovog zakona podržati. Zakon o upravnim pristojbama u području prava intelektualnog vlasništva kako je to određeno u članku 1. uređuje plaćanje upravnih pristojbi i to za radnje u postupcima za priznanje i održavanje prava industrijskog vlasništva u vrijednosti prema Zakonu o patentu, žigu, o industrijskom dizajnu, oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama izvornosti proizvoda i usluga, te Zakona o zaštiti topografija poluvodičkih proizvoda. plaćanje upravnih pristojbi za radnje u postupcima, upisa u registar zastupnika u području prava industrijskog vlasništva i izdavanja odobrenja za obavljanje djelatnosti, ostvarivanja autorskog prava i srodnih prava prema Zakonu o autorskom pravu. Isto tako, uređuje naknade za posebne troškove za pružanje informacijskih usluga Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo. Te se pristojbe plaćaju u visini određenoj tarifom upravnih pristojbi koja je sastavni dio ovog zakona. Isto tako se uređuju pitanja oslobađanja od obveza plaćanja, povrat i zastara, prava na povrat, te pripadnost prihoda od tih pristojbi. Treba reći kako se u procesu usklađivanja našeg zakonodavstva sa zakonodavstvom Europske unije Republika Hrvatska obvezala osigurati razinu zaštite intelektualnog vlasništva kakva postoji u zemljama Europske unije kako je to određeno i Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju. Pa je tako sukladno pregovaračkom stajalištu Republike Hrvatske za poglavlje 7. – Pravo intelektualnog vlasništva Hrvatski sabor u srpnju 2007. godine donio niz zakona kojima su uvedeni novi pravni instituti i instrumenti u reguliranje prava intelektualnog vlasništva kojima se uređuje način stjecanja, te zaštite od neovlaštenog korištenja intelektualnog vlasništva. Zaključkom Vlade Republike Hrvatske od 16. listopada 2008. godine usvojeno je Izvješće Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo o ispunjenju obveza iz poglavlja 7. temeljem kojih je na sedmoj Međunarodnoj međuvladinoj konferenciji sa Republikom Hrvatskom održanoj u prosincu prosincu 2008. godine privremeno zatvoreno to poglavlje pregovora o pristupanju. S obzirom da je i tijekom pregovora sa Europskom komisijom uočena potreba dodatnog usklađivanja određenih zakona iz područja prava intelektualnog vlasništva izmjenama i dopunama ovih zakona koje sam na početku pobrojao o kojima rasprava tek predstoji. Uklonit će se i uklanjaju se i posljednje razlike, te se ova oblast u potpunosti usklađuje sa pravnom stečevinom Iz tih, ali i iz drugih razloga potrebno je pristupiti izmjenama i dopunama ovog Zakona o upravnim pristojbama u području prava intelektualnog vlasništva. Pošto izmjene i dopune Zakona o žigu i industrijskom dizajnu predviđaju uvođenje novog instituta, instituta nastavka postupka ovim se zakonom za taj institut uvodi plaćanje upravnih pristojbi. Također, s obzirom da već usvojenim izmjenama i dopunama ovog zakona iz 2004. godine Državni zavod za intelektualno vlasništvo više nije dužan obavijestiti stranku o pravu na povrat pristojbe potrebno je brisati članak 11. pa će se u buduće na zastaru tog prava primjenjivati odredbe Zakona o upravnim pristojbama kao općeg zakona. Isto tako u posljednjoj noveli ovog zakona iz svibnja 2008. godine predviđeni su posebni slučajevi plaćanja upravne pristojbe prilikom podnošenja zahtjeva bez mogućnosti poziva Zavoda na takvu uplatu, a propušteno je urediti ostale slučajeve kada bi to i dalje bilo moguće. Pa se izmjenom i dopunom članka 6. ovog zakona uvodi opća odredba o obvezi plaćanja upravne pristojbe. I na kraju ću ponoviti, dakle da iz razloga usklađivanja zakona u oblasti prava intelektualnog vlasništva sa propisima Europske unije kao i omogućavanja za intelektualno vlasništvo provođenja upravnih postupaka predviđenih novim institutima u ovoj oblasti Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice, dakle podržat će donošenje ovog zakona. Hvala lijepo. Na redu je u ime Kluba zastupnika SDP-a, zastupnik Zdenko Franić.

potpredsjednice, štovani predstavnici državnog zavoda, štovani ravnatelju sa suradnikom iz Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo, štovane kolegice i kolege. vezanih uz set zakona iz područja prava industrijskog vlasništva i jedan zakon vezan uz infrastrukturu kvalitete. Dakle, prvo smo počeli rješavati pitanje pristojbi prije nego što smo riješili same zakone. Nekakva bi logika stvari nalagala da prvo raspravimo zakone, pa da onda rješavamo pristojbe koje će iz njih proizaći. Međutim, evo važno je i ovo načiniti jer ne dvojim da ćemo ove ove zakone nakon što ih raspravimo koji slijede i usvojiti, a nakon što ih usvojimo logično jest da moramo promijeniti i ovu odredbu o pristojbama u postupcima koji se vode pred Državnim zavodom za intelektualno vlasništvo, jer i zavod mora od nečega živjeti. Sa žaljenjem moram reći da je većinu prihoda još do prije nekoliko godina zavod ostvarivao iz činjenice da je Republika Hrvatska imala jednog farmaceutskog diva kojeg na žalost zbog pogrešne poslovne politike više nemamo. Prešli su na generičke lijekove. Uništena je razvojna komponenta i posljedično više se u Hrvatskoj nema situacije da dolaze u tolikoj mjeri strane kompanije zaštićivati svoje proizvode. Međutim, vrlo je pohvalna činjenica da je i u ovom pravilniku predviđeno da za podnositelje prijave koji su ujedno i izumitelji se plaća pristojba umanjena za 50% da se stimulira izumiteljstvo i da se stimulira patentiranje tih izuma. Međutim i same pristojbe nisu nešto naročito … /Govornik od 50 do 400 kuna što se odnosi na kolektivna, autorska prava, međutim problem jest onda u samom postupku dokazivanja patentnih prava i ostalih prava koja malo više koštaju. U svakom slučaju, ovaj zakon valja podržati jer Državni zavod za intelektualno vlasništvo kao premisa ubrzanog transfera znanja iz akademsko-znanstvene zajednice ka gospodarstvu mora zavod živjeti, zaživjeti i disati, prema tome, SDP će podržati ovaj zakon. Hvala. Hvala lijepo. U ime Kluba zastupnika HNS-a, zastupnik Željko Vincelj. Poštovana potpredsjedniče, predstavnici Vlade, kolegice i kolege. Postojećim Zakonom o upravnim pristojbama u području prava intelektualnog vlasništva uređeno je plaćanje upravnih pristojbi u postupcima za priznavanje i održavanje prava intelektualnog vlasništva prema relevantnim zakonima, tj. Zakonu o patentu, Zakonu o žigu, Zakonu o industrijskom dizajnu, Zakonu o zaštiti topografija poluvodičkih proizvoda, Zakon o oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama izvornosti proizvoda i usluga, Zakon o autorskom pravu i srodnim pravim i Zakonu o zastupanju u području prava industrijskog vlasništva. Svi ovi zakoni osim posljednjeg koji je donesen 2005. godine doneseni su 2003. godine, a izmjene su im slijedile 2005. i 2007. godine. Sukladno uvođenju novih instituta u postupcima koji se uvode izmjenama Zakona o industrijskom dizajnu i Zakona o žigu koji su sada u proceduri donošenja u Saboru i koje ćemo danas raspraviti i vjerojatno sutra i usvojiti potrebno je izmijeniti i dopuniti i Zakon o upravnim pristojbama. Tim promjenama uvode se dvije nove pristojbe po 100 kuna te manje tehničke korekcije zakona. Klub Hrvatske narodne stranke će podržati ovaj zakon jer je logičan tehnički slijed seta zakona iz područja intelektualnog vlasništva koji će tokom rasprave, koji će slijediti i također imati našu podršku jer se radi o zakonima kojim se naše zakonodavstvo na području prva intelektualnog vlasništva usklađuje sa Europskom regulativnom. Hvala.

ove, bilo krize ili recesije, nismo se još dogovorili što je zapravo u tijeku, ali je činjenica da evo, i kuna deprecira prema euru i pitanje je koliko je pametno cjenik staviti kao sastavni dio zakona da onda svaki čas će to morati možda dolaziti ovdje u Sabor nama na raspravu da odobravamo cjenike koji i tako i tako nisu baš, cijene nisu nešto naročito velike. Hvala. Iscrpili smo sve prijave u ime klubova. Za pojedinačnu raspravu nije se nitko prijavio. Predstavnik predlagatelja izjasnio se da ne želi više uzeti riječ, stoga zaključujem raspravu po Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravnim pristojbama u području prava intelektualnog vlasništva. Hvala.